В залі зареєстровано 323 народних депутата України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, пропоную перейти до розгляду питань порядку денного. Вам розданий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг (реєстраційний номер 1061). Пропоную розглянути вище зазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Доброго дня ще раз. Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпеки автомобільних доріг (реєстраційний номер 1061). Метою прийняття законопроекту є створення правового регулювання аудиту безпеки автомобільних доріг шляхом незалежної, детальної, системної, технічної оцінки інженерних рішень щодо складових автомобільних доріг з метою визначення їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, яка здійснюється на всіх етапах від планування до введення в експлуатацію та під час експлуатації з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. За основу для розробки законопроекту було взято положення Директиви ЄС 2008/96/ЄС від 19.11.2008 про про управління безпекою дорожньої інфраструктури. Вперше, майже 30 років тому Великобританія запровадила процедуру аудиту безпеки доріг, який проводиться на всіх стадіях від проектування до експлуатації. Країни, що запровадили проведення аудиту безпеки доріг відзначають, що аудит безпеки доріг це ефективний засіб попередження дорожньо-транспортних пригод. Ризик травмування або загибель людей на наших дорогах в Україні в 5-6 разів вищий ніж в розвинених європейських країнах. Тільки на автомобільних дорогах України щорічно гине близько 3,5 тисяч людей. Одна з причин, чому склалась така ситуація, це відсутність в Україні законодавчої бази для оцінки впливу автомобільної дороги в цілому. Враховуючи вище викладене законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги" зокрема. Передбачити запровадження аудиту безпеки автомобільних доріг і перевірки безпеки автомобільних доріг, зокрема, на міжнародних та національних автомобільних дорогах, як обов'язковий. На всіх інших – добровільний. Прийняття законопроекту нам дасть змогу запровадити аудит безпеки автомобільних доріг як високоефективний та економічно вигідний інструмент підвищення рівня безпеки на дорогах. Прошу підтримати прийняття даного законопроекту за основу. Дякую. Слово для співдоповіді надається заступнику голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Клименко Юлії Леонідівні. Добрий день, шановні колеги! Комітет з транспорту та інфраструктури розглянув законопроект 1061, обговорив його і в цілому підтримує до першого читання. Що вводить… Що нового вводить цей законопроект? Як він буде міняти наше життя. Перш за все він вводить нове поняття і новий сервіс, який буде надаватися десь в обов'язковому порядку, а десь – в добровільному, це аудит безпеки автомобільних доріг. Це значить, що будь-яке проектне рішення, яке буде пропонуватися будівельниками або підрядниками… генпідрядниками для державних доріг національного значення буде вимушений проходити аудит безпеки автомобільних доріг. Такий аудит буде по розрахунках редакторів законопроекту, буде додатково коштувати в розмірі від 5 до 15 відсотків проектної вартості доріг. Це значить, що вартість доріг буде збільшуватися це світова практика. Хочу зазначити, що це гарна європейська світова практика, дійсно, мати аудит безпеки автомобільних доріг. На жаль, цей інститут і це якби інститут аудиторів в України на даний момент відсутній. Є технічний, ви знаєте, нагляд і є авторський нагляд проектних і будівельних рішень. Але аудит, дійсно, повинен поліпшити безпечність наших доріг. На жаль, оскільки цей інститут на даний момент відсутній, ми не знаємо, на даний момент як буде здійснюватися сертифікація цих спеціалістів. Тобто законопроект повинен чітко визначити як саме буде це здійснювати, щоб це не була чергова профанація і корупційна схема. яка стає аудитором доріг, як мінімум, 5 років до цього є помічником сертифікованого аудитора, має профільну освіту і працює мінімум – 5 років... Дайте завершити, будь ласка. КЛИМЕНКО Ю.Л. Має 5 років досвіду з розслідування пригод на дорогах і аварії на дорогах. Тому я закликаю вас підтримати цей законопроект в першому читанні і доопрацювати його до другого читання. Дуже дякую. Комітет підтримує цей законопроект в цілому. Дякую. Прошу записатись по фракціям: два – за, два – проти.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ви знаєте, благими намірами вимощена дорога в пекло. От я уважно читаю цей законопроект 1061, який нам роздали, законопроект, який передбачає, що тепер на всіх стадіях від проектування, будівництва, введення в експлуатацію і потім після в період уже експлуатаційний буде діяти аудитор. Який аудитор – нікому незрозуміло, як він буде відбиратися – нікому не зрозуміло. Але зрозуміло те, що, по-перше, вартість українських доріг зросте, оскільки, відповідного до цього ж закону, послуги цього аудитора будуть включені у вартість будівництва і експлуатації цих доріг – це раз. Друге питання, шановні колеги. А чи не здається вам, що введення такого аудитора – це є корупційна кормушка для когось? Коли будуть свої аудитори, приходити контролювати нібито будівництво доріг, а насправді в штучному режимі дивитися кому давати дозвіл на введення в експлуатацію, кому не давати, кому погоджувати будівництво доріг, кому не погоджувати будівництво доріг. Якщо ми в цій сесійній залі в цьому скликанні взяли твердий намір на боротьбу з корупцією, так давайте з цією корупцією боротися, а не вводити додаткові органи, які цю корупцію будуть породжувати. Тому я вважаю, що цей законопроект категорично голосувати не можна. Якщо мова йде про будівництво міжнародних доріг, давайте будемо думати, яким чином, нехай будуть міжнародні аудитори. Але що стосується введення таких штучних аудиторів в Україні, це означає, знову розпочати корупцію. Ми як "Батьківщина" не будемо підтримувати цей законопроект і закликаємо зал відкласти цей законопроект, тому що такі речі не мають ніякого відношення з тим, щоби в Україні були якісні дороги. Краще треба дороги будувати відповідно до

які сьогодні на дорожньому будівництві здійснюють корупційні діяння. Ось чим треба займатися, а не створювати додаткову корупціогенну структуру. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Забродський Михайло Віталійович, фракція "Європейська солідарність".

Дуже добре, що є така річ, як інституційна пам'ять, і наше дев'яте скликання продовжує ті які були започатковані у восьмому скликанні, а саме законопроект 1061 є похідним від законопроекту, який був зареєстрований 17 листопада 2017 року під номером 7320. Звичайно, ми повинні турбуватися про наші дороги і турбуватися про те, як вони зберігаються, турбуватися про те на стадії проектування і на стадії будівництва, і на стадії експлуатації, це надзвичайно потрібно. І сьогодні можна сказати, що сьогодні день транспорту та інфраструктури, і це дуже приємно, тому що, насправді, це є ті речі, які турбують наших громадян. І "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект у першому читанні. Є певні застереження і у ГНЕУ, є застереження в експертів, є певні застереження в антикорупціонерів про речі, речі, які можемо дискутувати і покращити до другого читання. Тому "Європейська солідарність" голосує за цей законопроект лише за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, всі бажаючі виступити виступили? Якщо немає більше бажаючих виступити, обговорення питання завершено. Переходимо, переходимо до голосування. Ставлю на голосування… Шановні народні депутати, займіть, будь ласка свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проекту Закону, реєстраційний номер 1061, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг. Готові голосувати? Прошу підтримати і голосувати. За-248 Проти – 4, утримались – 4. Рішення прийнято. Законопроект прийнятий в першому читанні за основу. Шановні народні депутати, відповідно до… По фракціям покажіть, будь ласка.

Шановні народні депутати, відповідно до частини другої статті 166 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту, реєстраційний номер 1061, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні народні депутати, повертаємось до порядку денного. Вам розданий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності

вимога двох депутатських фракцій. Керуючись пунктом 15 частини першої статті 27 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" прохання оголосити перерву в пленарному засіданні Верховної Ради України підписалися дві фракції, але із заміною на виступ. Будь ласка.

Шановні колеги, щойно стався безпрецедентний випадок. На засіданні регламентного комітету комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Геращенко права брати участь в п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України і довести таке рішення до відома виборців через газету "Голос України". (Шум у залі) Я прошу мені додати час, тому що мене не чути. Хочу наголосити, що ми живемо в демократичній країні, тому в цій демократичній країні, яку ми намагаємося зберегти, за це рішення проголосували лише представники однієї фракції "Слуга народу". Представники всіх інших фракцій проголосували проти. Це рішення було прийнято через те, що Ірина Геращенко сказала з цієї трибуни, це цитувалося, відкрита інформація. Цитую ще раз: "Друзі, ви знаєте, 5 років тому "зеленые человечки" захопили Крим, зараз "зеленые человечки" захоплюють украинский парламент і насправді повністю його перекреслюють". В цих словах Ірини Геращенко не згадувалась жодна фракція, жоден народний депутат. Ірина Геращенко, як і всі ми, протестувала проти згортання демократії в Україні, проти встановлення диктатури і тоталітаризму, які справді дорівнюють фактам знищення України, які чинять різні "зеленые человечки". Жодної образи, очевидно, не було. Це рішення суперечить Конституції України. Тому що, скасовуючи депутатську недоторканність, ми дозволили депутату з цієї трибуни висловлюватися спокійно і вірно. Це рішення обмежує право наших виборців, які голосували за "Європейську солідарність". Це рішення обмежує право нашої фракції. Оскільки Ірина Геращенко не просто депутат, а співголова нашої фракції. Ми вважаємо це рішення неконституційним, недемократичним, принизливим. Я хочу звернутися до представників всіх фракцій, які є в цьому залі, в тому числі і фракції "Слуги народу". Тут є багато моїх друзів, є багато молодих людей, є багато людей, які вміють тверезо мислити і які розуміють, що зараз оцими пальцями, які просто тиснуть кнопку, щодня вбивають демократію, щодня обмежують свободу слова. Завтра те саме скажуть вам. Влада все одно зміниться, не зважаючи на те, що хтось бажає побудувати диктатуру. Хтось за висловлювання буде опинятися у в'язниці. Це перший дзвіночок закінчення демократії в Україні, якого ніколи не було за роки української незалежності. Я прошу вас не підтримувати обмеження демократії. Я прошу вас бути солідарними і відповідальними. Я прошу вас разом будувати Україну. Ми фракція опозиційна, але ми фракція конструктивна. Ми готові з усіма для цього співпрацювати. Ми просимо вас не встановлювати диктатуру, поважати права всіх виборців і бути солідарними. Дякую. Шановні народні депутати, повертаємось до порядку денного. Вам розданий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності (реєстраційний номер 1056-1). 1056-1). Пропонується розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. 16:19:18 За-228 Проти – 5. Утримались – 60. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Шуляк Олені Олексіївні.

(реєстраційний номер 1056). Як відомо, останні кілька років проблема незахищеності власників як нерухомості, так і корпоративних прав набула особливої гостроти. Не тільки бізнесмени потерпають від того, що їх позбавляють права власності на нерухоме майно та корпоративні права, але і звичайні громадяни потерпають від того, що їхні квартири можуть бути переписані злочинцями. Метою цього законопроекту є забезпечення додаткових гарантій захисту права власності в Україні і передбачається цим законом усунути з ринку так званих акредитованих суб'єктів це такі недержавні організації, які регулярно, на жаль, виконували функції "чорних" реєстраторів та були одним з елементів злочинних схем. Також законопроектом передбачено впровадити принцип одночасності вчинення нотаріальних та державних… нотаріальної По-друге, підвищити відповідальність за порушення відповідних реєстраційних процедур. І, по-третє, запроваджується обов'язковість нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав. Внаслідок прийняття цього законопроекту кількість рейдерських захоплень нерухомого майна та корпоративних прав планується значно зменшити. Дякую. Дякую. Слово для доповіді щодо альтернативного законопроекту 1056-1 надається народному депутату України Стефанчуку Миколі Олексійовичу. Микола Олексійович, прошу на… до трибуни.

Власність має бути недоторканою і захищено. В силу певних причин, в силу економічних якихось передумов у нас в Україні виник цілій цілій прошарок "чорних" нотаріусів та "чорних" реєстраторів, які без волі власників здійснюють перереєстрацію майна та здійснюють перереєстрацію корпоративних прав. Було запропоновано чудовий законопроект, який нами було доопрацьовано, внесено цілий поправок, які з моменту вступу в силу цього закону унеможливлять більше роботу "чорних" нотаріусів та "чорних" реєстраторів. Ми хочемо створити систему, за якою кожна особа, кожен підприємець буде захищений в своїх правах власності. Тому, шановні колеги, я прошу вас підтримати цей закон. Він є ефективним. Він є потрібним на сьогодні, як з практичної, так і з наукової точки зору, виваженим. Сподіваюсь на вашу підтримку. Дякую. Добрий день, шановні колеги! Як Микола сказав, що є "чорні" нотаріуси, так сталося, що я є "білий" нотаріус – єдиний нотаріус, який в цій сесійній залі на сьогоднішній і і реєстратором був, і нотаріусом, і можу фахово оцінити цей законопроект, який був поданий нашою колегою Оленою Шуляк. І був опрацьований мною і Миколою Олексійовичем в Комітеті правової політики. Враховуючи це та доручення Верховної Ради, комітетом було опрацьовано два законопроекти, 1056 і 1056 зі значком 1. Основні положення обидвох законопроектів в принципі визначають припинення діяльності, як вже було сказано, акредитованих суб’єктів, запровадження нотаріального посвідчення договорів відчуження корпоративних прав, впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії державної реєстрації. Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради було визначено, що законопроект 1056 зі значком 1 більш доцільний, більш вмотивований, має більше якісних показників і його рекомендовано взяти за основу і прийняти в першому читанні. До позитивних рис цього законопроекту слід зазначити ті, які визначають, що одночасність вчинення нотаріальної дії державної реєстрації не розповсюджуються на ті правочини, які передбачають певну відкладальну умову. Так само додається можливість державним і приватним нотаріусам при тому, як вони будуть заблоковані в роботі в реєстру, вчиняти інші нотаріальні дії. І отримувати інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та багато чого іншого, наприклад для оформлення спадщини. На підставі викладеного Комітет правової політики рекомендує Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності (реєстраційний номер 1056-1, від 6 вересня 2019 року) поданий народним депутатом Стефанчуком та іншими депутатами, прийняти за основу та в цілому. І від себе… Дайте завершити. ФРІС І.П. І від себе прошу дати нам можливість все ж таки його доопрацювати і подати вже такий законопроект, який повністю буде вмотивованим і забезпечить безперечне дотримання тих норм і прав, які мають громадяни при оформленні своєї власності і своїх корпоративних прав. Дякую. Дякую. Прошу записатись по фракціям:

Колеги, я буду підтримувати і вся наша фракція підтримувати даний законопроект. Хочу сказати, що він спрямований на якнайшвидше прийняття тих заходів, які припинять технічне рейдерство, яке існує на сьогоднішній день в нашій країні. Що це саме під цим підразумівається. Під технічним рейдерством підразумівається те, що проснушись зранку, ви о 9 годині побачили, що ви вже не є власником своєї власності, о 10 годині ви побачили, що власником вашої власності з'явилася нова особа і так кожен час змінювався, кожну годину, перепрошую, змінюється на нового власника, і ви вже, незрозуміло, взагалі яке відношення маєте до цієї власності. Саме до такого технічного рейдерства привела така ситуація, як акредитовані суб'єкти. Хто це такі? Це "кишенькові" реєстратори. "Кишенькові" реєстратори були запроваджені, на жаль, минулим міністром юстиції, який впровадив цю систему, на мою думку, саме задля того, щоб депутати та інші особи, які в той час мали відповідно можливості, заводили собі "кишенькових" депутатів. Я хочу сказати, що у фракції "Слуга народу", депутатам "Слуга народу" не потрібні "кишенькові" реєстратори. реєстратори. Саме ліквідацію цих реєстраторів акредитованих суб'єктів і передбачає цей закон. Крім того, цей закон передбачає ідентифікацію персональну всіх осіб, у кого є на сьогоднішній день відповідні ключі реєстрації, щоб не було таких випадків, що ключем реєстрації, використовується даний ключ реєстрації невідомими суб'єктами, які, з незрозумілих підстав, це отримали. Даний законопроект підтриманий міністром юстиції на сьогоднішній день і визначено, разом з нами, як перший крок для скасування взагалі такого явища як рейдерство у нашій країні. Дякую. Дякую. Дякую. Шановні колеги, наша фракція уважно пропрацювала дані законопроекти, вважає, що доопрацьований законопроект із значком один є набагато кращим і в цілому порядок врегулювання питань з "чорними" реєстраторами і з "чорними" нотаріусами, що є не менш важливим, є актуальним. Із своєї власної практики я можу привести десятки прізвищ "чорних" нотаріусів, нотаріусів, по яких я звертався до попереднього міністра юстиції Петренка, його заступників, але, на жаль, я зрозумів, що це була марна справа. Тому, перше, з чим я хотів би звернутися до представників нового Міністерства юстиції, проаналізувати практику яким чином ці правочини здійснювались одними і тими самими нотаріусами стосовно власності в Запоріжжі, Дніпропетровську, Львові, в Києві. І перша норма, яка тут запроваджується це саме находження майна безпосереднє відношення його до офісу нотаріуса за місцем знаходження, є дуже важливим. Не менш важливе це є питання, яке безпосередньо пов'язане з тим, щоб не було ніяких виключень, на жаль, навіть значок 1 має виключення, в разі, якщо це здійснено за електронного підпису на відповідному порталі. Наша фракція буде наполягати, на тому щоб це було виключено із практики. Бо ми побачимо дуже швидко, за короткий період, коли такі саме угоди будуть вчинятися новими "чорними" нотаріусами і новими "чорними" реєстраторами. В цілому ми вважаємо, що законопроект підготовлений достатньо якісно, і вперше, можливо, по таких важливих законопроектах є висновок Науково-експертного управління підтримати його лише в першому читанні. Тому ми будемо голосувати за.

Даний законопроект на сьогодні є дуже важливим і він є дуже необхідним – це перше. Друге. Він дозволяє посилити захист прав власників нерухомого майна та корпоративних прав. Третє. Ускладнити можливості для рейдерства, і вони будуть дуже тоді обмежені, яке протягом останніх років набуло загрозливих масштабів. Мені дуже добре відомо, коли я працював в уряді на посаді Першого віце-прем'єра з вересня 2017 року по травень 19-го року, була створена комісія, де спільно з депутатами Верховної Ради ми провели десять засідань. Ми розглянули більше 27 питань і ми зрозуміли, що які великі збитки отримує бізнес, промисловість, і саме і саме головне, що зростає недовіра іноземних інвесторів до України. Хочу сказати, що саме пропозиції, які звучать сьогодні в даному законопроекті. Перше. Припинення діяльності акредитованих суб'єктів. Друге. Запровадження обов'язкового нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав. Впровадження принципів одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав. Четверте. Підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур. Це ці процедури, які є необхідним. Разом з тим, ми розуміємо, що цей закон потрібно доопрацювати, ми не будемо голосувати за законопроект 1056. Ми підтримає фракцію політичної партії "Європейська солідарність", саме за основу законопроект 1056-1. Спільна робота з комітетом Верховної Ради до другого читання дозволить відповідно прийняти швидке рішення. Друге, пане Голово, пропоную скоротити термін розгляду. Цей закон є дуже необхідний сьогодні для збільшення… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степане Івановичу. Шановні колеги, всі виступили бажаючі? Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування… прошу зайняти свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1056-1), який був підтриманий комітетом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав власності. Прошу підтримати та проголосувати. За-327 Проти – 2. Утримався – 1. Рішення прийнято. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи можемо ми цей законопроект розглядати… Ні. Добре. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту, (реєстраційний номер 1056-1) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав власності. Прошу підтримати та проголосувати. За-279 Проти – 1, утримались – 49. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам розданий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України (реєстраційний номер 1075). Пропоную розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-257 Проти – 1, утримались – 54. Рішення прийнято. Законопроект буде розглядатися за скороченою процедурою, Слово для доповіді надається народному депутату України Роксолані Андріївні Підласі. Шановні колеги, законопроектом 1075 ми пропонуємо скасувати дію актів радянського законодавства на території України. Правонаступництво було виправдане на початку 90-х років для молодої держави, але сьогодні нам 28 і ми тягнемо за собою чемодан без ручки. повної бази радянського законодавства і бізнес витрачає шалений час та кошти на з'ясування змісту радянських актів. Навіщо? Чинна стаття Закону України про правонаступництво – це чорний ящик, з який будь-який нечесний чиновник може дістати якийсь закон УРСР і пред'являти бізнесмену як чинний, натякаючи на хабар, а ми з вами про подібні факти ніколи не дізнаємося і не зможемо скасувати цей закон. Правова невизначеність завжди створює тиск на бізнес, так само створює тиск на бізнес Житловий кодекс та Кодекс законі в про працю 71-го року народження. У нас всі айтішники сидять на ФОПах не тільки через оптимізацію податків, а ще й тому, що виконувати трудове законодавство сьогодні невигідно ні роботодавцю, ні працівнику. Я розумію ваші побоювання, нас запитують, як скасовувати акти, зміст яких невідомий, але у нас вже був такий досвід. В 2014 року Кабмін скасував усі санітарні норми і правила одним рішенням, і через кілька років Міністерство охорони здоров'я звітує: немає жодного доказу, що виросла кількість отруєнь чи захворювань через скасування СанПіНів. Також я хочу підкреслити, що 1075 не скасовує Декларацію про державний суверенітет, Акт про проголошення незалежності, акти, що стосуються територіального устрою чи членства України, Української РСР в міжнародних організаціях. 1075 також не стосується передачі Криму Україні. Ми пропонуємо остаточно поставити крапку в українській радянській історії. Сьогодні ми будуємо державу з сучасними правилами, які пишуться для українських людей, а не для обслуговування радянської тоталітарної системи. Дуже вам дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається члену комітету з питань правової політики Мережку Олександру Олександровичу. Шановна президія! Шановні колеги! Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за дорученням Голови Верховної Ради України від 30 серпня 2019 року розглянув на своєму засіданні 10 вересня 2019 року проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України, поданий народними депутатами України Наталухою та іншими депутатами. Метою законопроекту є забезпечення права кожного знати свої права та обов'язки, а також скасування дії нормативно-правових актів, застосування яких є складним або неможливим. Для досягнення поставлених цілей законопроектом передбачається, по-перше, скасувати дію на території України законодавства СРСР та УРСР, крім тих актів, що пов'язані із здобуттям Україною незалежності та іншими важливими питаннями, наприклад, адміністративно-територіальним устроєм, державними кордонами, міжнародними зобов'язаннями, а також організаційно-розпорядчими та індивідуальними актами. По-друге, запровадити тимчасову дію окремих актів радянського періоду до 30 вересня 2020 року. На підставі викладеного вище Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України та прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій, які викладені у висновку комітету, а саме, цитую: "Абзац другий розділу І законопроекту викласти в такій редакції, - цитую, Стаття 3. Закони та інші акти органів державної влади і управління Союзу РСР та Української РСР, крім Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 90-го року,

визначено члена Комітету з питань правової політики Мережко О.О. І нарешті я хотів би додати тільки одне…

Шановна президія, шановні колеги, ми вже 28 років живемо за якимось законами та нормативно-правовими актами Союзу РСР. Якщо це було виправдано в перші роки незалежності, то зараз у нас виникла така ситуація, за якою ніхто не знає, які саме акти Союзу РСР ще діють на нашій землі. Я вам скажу, що ніхто не зможе навіть теоретично і практично підрахувати і виявити, які саме акти СРСР діють, тому що нема ніякої бази цього законодавства. Ми вважаємо, що прийшов час вже покінчити з цією практикою. Кілька разів до цього парламент намагався підвести риску під радянським законодавством, але не спромігся цього зробити. В питанні застосування законодавства Союзу РСР є дуже багато проблем. По-перше, фактичні суспільні відносини регулюються нормами, доступ до яких обмежений, тобто ми їх не знаємо. По-друге, серйозні юридичні труднощі мають місце і в тих випадках, коли зміст нормативно-правового акту СРСР встановлено. Тому що в такому випадку він діє тільки в частині, яка не протирічить, не суперечить законодавству України. А як це визначити - це є дуже складне питання. Ну, і по-третє, є невирішуваними юридичні колізії, які постають у випадках, коли певне коло суспільних відносин регулюється актами законодавства СРСР та не регулюється законодавством України. Ми вважаємо, що цей закон треба підтримати в першому читанні. Ми намагалися внести правки для того, щоб забезпечити захист України як суб'єкта міжнародного права з 1944 року. Тобто закон був доопрацьований комітетом,

Дякую, шановний пане Голово, шановні колеги, ну, відверто кажучи, я би все ж таки застеріг нас від того, що ми зараз робимо. Вдумайтесь, ми на вечірньому засіданні за скороченою процедурою вносимо фундаментальні зміни до одного з основоположних законів незалежної України. Намагалися кілька урядів і кілька каденцій парламенту цю тему підняти. Але щоразу вони були дуже обережні в такого роду, як мені здається, дуже такі, відверто кажучи, небезпечні експерименти, зважаючи на те, що це стосується цілої низки фактично галузей права і таких надзвичайно фундаментальних речей для наших громадян. Чи кожен депутат, який буде голосувати, розуміє, за що він голосує? Чи знає він, що в цьому законі передбачено, що через кілька місяців в країні не буде Житлового кодексу, не буде Кодексу законів про працю, не буде Закону про права споживачів, про соціальний захист чорнобильців і так дальше! Ціла низка речей, які безпосередньо впливають на життя наших громадян. Люди залишаться без права на роботу, без права на житло тощо. Ми зараз відходимо від фундаментального і концептуального підходу до законодавства. Якщо починаючи з нової Конституції, яку ми прийняли в 96-му році натомість старої, і передбачили, що стара втрачає чинність з моменту, ще радянська стара, з моменту набуття чинності нової і дальше цим самим шляхом йшли через зміни всього законодавства. Останні ці зміни до Закону "Про всеукраїнський ті місцеві референдуми", який втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону "Про всеукраїнський референдум"; Закон "Про мови в Українській РСР" 89-го року, який втратив чинність після прийняття Закону про мову в Україні і так далі. Всі вони втрачали чинність тільки тоді, коли появлялись нові закони. Зараз же з'явиться величезна, широка широка за обсягом і часом законодавча прогалина, яку ми не зможемо оперативно, це просто неможливо ніяким чином заповнити! Це призведе до невідомо яких наслідків, до серйозних… Дайте 10 секунд завершити. КНЯЗЕВИЧ Р.П. …і можливо, соціального вибуху. Я вас прошу, давайте виважено підійдемо до такого роду речей. Дамо нормальний, вдумливий, розумний хоча би 3-річний перехідний період. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Королевській Наталії Юріївні. Шановні колеги! Я прошу вас дуже-дуже виважено підійти до розгляду цього законопроекту. Я хочу одразу наголосити, "Опозиційна платформа - За життя" не буде голосувати за цей законопроект. І… Чому? Перше. За логікою цього законопроекту з 1 січня 2020 року втратить чинність Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", який був прийнятий Верховною Радою Української РСР 28 лютого 1991 року. І це реальна катастрофа в питанні соціального захисту чорнобильців. І якщо це станеться, то ми з вами розуміємо, ця Верховна Рада не те, що рік не протримається, а, дай Боже, щоб до кінця року протрималася. Тому не треба зараз таким чином скасовувати, відбирати у людей останню підтримку держави. Друге питання, яке також має катастрофічні наслідки – це автоматична втрати чинності Трудового кодексу. Кодекс законів про працю України прийнятий Верховною Радою УРСР 10 грудня 71-го року. Це призведе до колапсу у сфері регулювання трудових відносин та захисту прав прав працюючих. І сьогодні також це неможливо допустити. Безумовно, ми можемо підтримати зараз транснаціональні корпорації, які, ну, дійсно проти нашого Трудового кодексу. Але ж тим самим ми зараз позбавимо будь-яких прав всіх працюючих в країні. Тому ми пропонуємо, якщо все ж таки ви приймете цей законопроект без нашої участі в першому читанні, то ніякої скороченої процедури, а доопрацьовувати цей законопроект до другого читання дуже-дуже ретельно даби в якому разі зараз не створити таку велику помилку. Зверніть на це увагу. Дякую.

в Україні, як ви знаєте, відбулася декомунізація графічних назв. Але ми зараз фактично досі перебуваємо на етапі десоветизації радянських законів. Але наскільки ми скрупульозно, друзі, в цьому парламенті підходили до декомунізації географічних назв. Давайте ми все-таки будемо послідовні в цьому питанні. Може спершу, перш ніж поховати щось, треба щось народити. Ми ж розуміємо, друзі, те, що законодавство України і законодавство Радянського Союзу базувалися і базуються на принципово різних засадах і це їх зумовлює концептуальну розбіжність. Але ми мусимо дивитися в корінь проблеми, щоб не наламати дров сьогодні і на наступні дні. Зокрема що стосується Житлового кодексу. Ми визначаємо те, що терміни, які встановлені в цьому законопроекті, до 30 вересня 2020 року, для прийняття нової редакції Житлового кодексу, для прийняття нової редакції Трудового кодексу може виявитися недостатнім. І тому Житловий кодекс новий треба готувати сьогодні, тому що виникне правовий вакуум в таких важливих сферах, які стосуються всіх громадян нашої країни, за яких ми з вами співвідповідальні. Нам вважається доречним звернутися до українського уряду, щоб ним було зібрано та узагальнено точку зору сьогодні щодо доцільності скасування дії актів СРСР і УРСР на території України стосовно всіх міністерств і відомств, всіх без виключення. І це допоможе забезпечити цілісний та системний підхід до вирішення даного питання. Це стосується і трудових відносин, це стосується і судноплавства зокрема, тому що там діє статут УРСР 67-го року, і теж буде правовий вакуум. Тому наша депутатська група "За майбутнє" утримається від голосування по цьому законопроекту. Я вважаю, що нам треба детально розібратися і детально, скрупульозно до нього підготуватися. Дякую. Олег Макаров, "Голос". говорить… Про те, що цей закон надважливий говорить те, що на обговоренні цього закону, законопроекту, в комітеті тричі був присутній міністр юстиції. І в результаті обговорення текст законопроекту повністю помінявся. Ми неодноразово наголошували на тому, що в результаті прийняття цього закону, можуть виникнути великі правові прогалини. І саме правова невизначеність з'явиться, а не пропаде. Законопроект скасовує, як акти щодо міжнародних зобов'язань України, може скасувати, так і може скасувати внутрішні акти, зокрема, кодекс законів про працю. Не бачив я в порядку денному цієї сесії прийняття на заміну кодексу законів про працю нового кодексу. І саме головне, бо мало часу. Я прошу не застосовувати в цьому випадку частину другу статті 116 Регламенту і не голосувати за скорочену процедуру для подачі… Дякую. Сергій Власенко. Дякую пане голово! Сергій Власенко. Фракція "Батьківщина". Ну що, давайте хвилинку знову професійної дискусії замість кричало і політичних гасел. Шановні колеги, прийняттям цього закону порушується базовий принцип юриспруденції сталості законодавства. Тобто прибираються цілі нормативно-правові акти, які регламентують цілі галузі права і на заміну нічого не робиться. Так, старе радянське законодавство. Так, воно деколи не зовсім правильне і не зовсім коректне. Так, воно не відповідає викликам сучасності. Але давайте зробимо, як в нормальних країнах. Давайте розробимо новий Трудовий кодекс, його проголосуємо і автоматично скасуємо дію Кодексу законів про працю. Не можна за один день залишати десятки мільйонів людей без правового регулювання в їх питаннях, які торкаються їх щодня: прийом на роботу, звільнення з роботи, відпустки, зарплати і так далі. Така сама ситуація з Житловим кодексом. Така сама ситуація з Кодексом про адміністративні правопорушення. Давайте підемо… Веде засідання Давайте підемо нормальним шляхом. Давайте розробимо і приймемо достатньо швидко акти на заміну застарілому радянському законодавству. І будемо мати нормальний процес. Повірте, кожен практикуючий юрист знає, що погана правова регламентація в десятки мільйонів разів краще, ніж відсутність правової регламентації. Закликаю всіх швидко розробити нормативні акти на заміну актам Радянського Союзу. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проекту Закону (реєстраційний номер 1075), назва, про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України. Прошу народних депутатів голосувати та підтримати.

"Слуга народу" – 210, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 0, позафракційні – 4. Переходимо далі. Шановні колеги, переходимо до розгляду проекту закону… Шановні друзі, переходимо далі, переходимо до розгляду закону. Проект Закону про внесення змін до деяких законів… Шановні колеги, шановні колеги!

законопроект відхилений, так. Шановні колеги! Я зрозумів. Шановні колеги, законопроект 1075 про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України вважається відхиленим. Дякую. Йдемо далі. Шановні колеги, переходимо до голосування за проект… обговорення проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (реєстраційний номер 1008, 1008 зі значком 1). Вельмишановні колеги, ставлю спочатку питання щодо розгляду даного законопроекту за скороченою процедурою. Прошу голосувати і підтримати.

238. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду цього питання за скороченою процедурою я надаю слово Представнику Президента України в Конституційному Суді України Веніславському Федору Володимировичу. Будь ласка, Федір Володимирович. Шановна президія! Шановні колеги! Вашій увазі пропонується законопроект, який внесено Президентом України в порядку статті 93 Конституції України, визначено як невідкладний. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування. Про що йде мова? Мова йде про те, що судова реформа на сьогоднішній день не принесла очікуваних результатів. Метою цього законопроекту є якраз удосконалення діяльності органів суддівського врядування. По-перше, головною метою закону є перезавантаження Вищої ради, я перепрошую, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, вдосконалення діяльності Вищої ради правосуддя. Вища кваліфікаційна комісія суддів до сьогоднішнього дня так і не провела повністю кваліфікаційне оцінювання суддів. В результаті цього одні і ті самі судді, які розглядають одні і ті самі справи отримують різну суддівську винагороду. Для того, щоб це усунути і пропонується ухвалити цей закон. По-друге, пропонується скоротити кількість суддів Верховного Суду України з 200 до 100. Аргументів на цю користь можна навести дуже багато, я наведу лише кілька. В світі кількість суддів Верховного Суду становить від 9 до 120 у Франції. Україна одна з найбідніших країн Європи має 200 суддів Верховного Суду, які мають одну з найвищих в Європі суддівських винагород. Окрім того, Вища рада правосуддя, яка має розглядати питання про притягнення суддів до відповідальності штучно затягує розгляд таких дисциплінарних проваджень. На сьогоднішній день на розгляді перебувають дисциплінарні провадження, розпочаті у 2016-17-му році. Це є способом тримання суддів у певній залежності. Тому Президент вніс цей законопроект і просить його розглянути Верховною Радою і прийняти за основу і в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Федоре Володимировичу. Я запрошую співдоповідача народного депутата України Івана Івановича Крулька.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, мною поданий до законопроекту номер 1008 альтернативний законопроект метою цього законопроекту було привернути увагу, що закон, який поданий Президентом і визначений як невідкладний, потребує суттєвого доопрацювання. Зокрема, це стосується питання діяльності відповідних комісій, які будуть займатися відбором членів Вищої ради правосуддя і кваліфікаційної комісії суддів. Я вважаю як автор альтернативного законопроекту, що ми повинні застосувати до відбору суддів практику, яка забезпечить відбір максимально незалежних і добропорядних представників у Вищій раді правосудді і Вищій кваліфкомісії суддів. Крім того, я вважаю, що законопроект, який поданий Президентом також потребує суттєвого доопрацювання до другого читання у питанні реформування відповідних органів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів: її переформатування, аналізу стосовно кількості суддів, які повинні бути, працювати у Верховному Суді України. Зважаючи на завантаженість цього суду, зважаючи на кількість справ, які там розглядаються і саме через це я пропоную, щоб цей законопроект в сесійному залі був відправлений на доопрацювання, був доопрацьований відповідним профільним комітетом і після цього ми могли розглянути дійсно фаховий законопроекту, який дозволить нам побудувати судову систему, яка буде базуватися на принципах законності і добропорядності. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іване Івановичу. співдоповіді заступника голови Комітету з питань правової політики народного депутата Валерія Івановича Божика. Будь ласка, Валерій Іванович. Шановний головуючий, шановні народні депутати, Комітет Верховної Ради з питань правової політики розглянув на своєму засіданні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (реєстраційний номер 1008) від 29 серпня 2019 року, поданого Президентом та визначеного як невідкладним, а також альтернативний законопроект, який щойно був оголошений, під реєстраційним номером 1008-1 від 6 вересня 2019 року, поданий народним депутатом Крульком Іваном Івановичем. Члени комітету погоджуються

результатом прийняття якого буде удосконалення доступу до правосуддя громадян і забезпечить право на своєчасне та справедливе судове рішення. Отже, зважаючи на це, Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (реєстраційний номер 1008) від 29 серпня 2019 року, поданий Президентом України, за результатами розгляду прийняти за основу та в цілому. А законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (реєстраційний номер 1008-1) від 6 вересня 19-го року, поданий народним депутатом Крульком, відхилити. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерію Івановичу. Переходимо до обговорення. Пропоную записатися: два – за, два –проти. Будь ласка. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Южаніну, фракція "Європейська солідарність". Дякую, шановний пане головуючий. Шановні колеги, багато що було сказано щойно до мене, але не було сказано одне – про що цей законопроект. Цей законопроект про дві речі:

передбачено, що зараз автоматично з 200 суддів кількість суддів має вдвічі скоротитися шляхом відбору якогось незрозуміло, який має проводити Державна судова адміністрація. Я так розумію, що відбір проведено, тут просто треба освітити чи незрозуміло які процедури. Коли зрозуміло, що "відбір" – це погане слово, бо воно таке, знаєте, дещо навіює іншим, то в останньому пункті, коли йде мова про переведення, можливість, в апеляційні суди, написали "конкурсний відбір", а потім, напевне, схаменулися, а конкурс теж не можна проводити на одну й ту саму посаду двічі. І як його реалізувати цей законопроект ніхто не знає. Але для чого його реалізовувати? У нас було 120 суддів три місяці тому, в Верховному Суді їх стало 200, і до сих пір вони не можуть розглянути всі справи, які їм передані від вищих спеціалізованих судів. Нерозглянутими залишаються майже 70 тисяч справ. Уявіть собі, ці справи так і не будуть розглянуті ніким, тому що їм ще треба буде розглядати ті справи, які до них надходять, а це по 100-150 тисяч справ щороку. Ми будемо мати велику серйозну проблему. Я розумію, що сьогодні міністр юстиції вже говорив, почав говорити про приватні суди, напевне, цей законопроект – це початок цієї історії. Що стосується ВККС і ДСА, це взагалі безпрецедентна річ. Вдумайтесь, за що ми хочемо їх покарати і в який спосіб. За те, що, виявляється, хтось з заступників голови ДСА не в відповідний строк ввів електронний суд, як на думку авторів законопроекту, пропонується голову заступників і ДСА, і ВККС люструвати уявіть це собі – поширити на них дію Закону про люстрацію, визначить, що вони сприяли злочинному режиму Януковича, хоча той закон втратив чинність в 2014 році, і був в дії всього на відповідний період діяльності режиму Януковича. Зважаючи на це, я вважаю, що це є дуже небезпечний, пробний, як на мене, пробна куля, яка матиме наслідком… Дайте завершити. КНЯЗЕВИЧ Р.П. …не тільки руйнування всієї судової системи, а й фактично початок люстрації Майдану. Ганьба! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Єдине, що, я так розумію, оскільки ви записались "за", ви підтримуєте цей законопроект, так?

Фракція "Голос" ще під час виборчої кампанії і устами лідера Святослава Вакарчука, і представниками інших членів нашої фракції виступала за оновлення судової системи. Але ми не виступали за те, щоби назвати оновленням, а насправді профанувати саму ідею. Чому? Справді, вводяться міжнародники, але чи мають вони вирішальний голос? Ні! І коли міжнародні організації просять представників більшості: "Дайте час оцінити, дайте час доопрацювати", - що робиться? Форсується прийняття, перепрошую, профанації судової реформи. Ми говоримо про те, що в нас перезавантажені суди і скорочуємо кількість суддів. Абсурд. Не переоцінюємо, а скорочуємо. Тому ми за оновлення судової влади, але ми проти профанації самої ідеї. Наша позиція фракції – повернути ініціатору закону на доопрацювання. Має не бути поспіху. Минулого разу Верховна Рада зробила помилку - замість того, щоб впровадити рекомендації громадських експертів, міжнародного середовища, поспішили з рішенням. Не наступайте на ті самі граблі. Більшість так виглядає, бере собі за сценарій назву закону зробити так як обіцяли виборцям, а засунути в законопроект невідомо що. Ні профанаціям правильних ідей! Повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, скликати міжнародну спільноту, громадські організації і доопрацювати. Дякую. Дякую. Будь ласка, слово надається представнику фракції "Батьківщина", Сергій Власенко, народний депутат. Будь ласка. Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, я би перш за все хотів подякувати всьому парламенту за попереднє голосування. Це перше, що я би хотів зробити. Насправді, це реально .це реально здоровий глузд. І це реально те, що треба було зробити. Дякую всім, хто голосував за, хто не голосував, хто голосував проти. Що стосується цього законопроекту.

Проста фраза, насправді мета, якої виглядає дуже і дуже підозріло, а саме отримати контроль над Верховним судом. Отак звучить контроль над Верховним судом. Я в цьому парламенті з 2008 року, я не голосував за реформу Януковича судову 10-го року. Я не підтримував реформу попередньої влади, розуміючи, що отакими фразками ніхто не хоче створити чесний і незалежний суд, а хочуть отримати контроль над судовою системою. Ми очікуємо від Президента Зеленського нелоскутних змін до законодавства, які дуже підозріло виглядають. Ми очікуємо від Президента Володимира Зеленського презентації комплексної великої судової реформи, яка би забезпечувала одне єдине, нове і якісне наповнення суддівської системи, і забезпечення прийняття цим новим суддівським корпусом чесних, справедливих і законних рішень. Єдине, що ми хочемо почути цілісну концепцію як це буде відбуватись, а не шматочками, які дуже підозріло виглядають не лише по відношенню до Верховного суду, а по відношенню до Вищої кваліфікаційної комісії Дайте, будь ласка, завершити. ВЛАСЕНКО С.В. У мене багато питань до діючого або колишнього голови пана Сергія Козьякова. Але люстрація – це обмеження чиновника режиму, який офіційно визнаний авторитарним або злочинним. Тому я думаю, що діяльність Козьякова за станом на сьогоднішній день під це визначення поки що принаймні не потрапляє. Тому я ще раз прошу дуже виважено віднестись до цього законопроекту. І ще раз звертаюсь до пана Президента… 10 секунд ще, будь ласка. ВЛАСЕНКО С.В. Звертаюсь до пана Президента з проханням подати комплексний законопроект щодо судової реформи, який забезпечить реальну незалежність судової гілки влади. Дякую. Дякую. Запрошую до слова від групи "За майбутнє", будь ласка, народний депутат Бондар. Будь ласка. начебто, важливий законопроект. Начебто, знову ми хочемо зробити реформу судової гілки влади і нарешті дати людям спокій, щоб вони могли судитись. Ми бачили 4 роки, чим закінчилась реформа судової влади останньої останньої каденції останнього Президента. За 4 роки десятки судів як не працювали на місцях, так і не працюють, бо нема жодного судді. Сотні суддів, які так і не перепризначені, отримали заробітні плати і шалені витрати з бюджету. Тисячі суддів, які проходили переатестацію, а насправді переназначали тих, хто лояльний і тих, хто вміє виконувати накази і доручення. А ті, хто не виконували або не дуже там слухняні, тих позачищали, вибачте за це слово. І сьогодні нам знову пропонується реформа, яка… местечково, частково, ми поміняємо тільки верхушечку – Верховний Суд України, щоб він був слухняний, скоротимо їх на 100 чоловік і далі будемо рухатись. Ми поки не бачимо комплексного підходу. А що ж насправді відбудеться? Що зміниться для людей? Людям легше стане від того? Судді швидше працювати стануть? Призначимо цим законом сотні суддів на місця, яких сьогодні немає і вони тільки рахуються, вільні вакансії? Відкриємо десятки судів в районах, куди люди не мають можливості навіть документи подати, бо там амбарні замки висять? Ні, цей закон цього не вирішує. Тому ми пропонуємо: давайте відправимо все ж таки закон на доопрацювання, проект закону. І хай автор законопроекту і профільний комітет попрацюють. І дійсно, завершимо комплексну реформу, щоб призначити нормальних, достойних суддів, щоб люди нарешті відчули полегшення, щоб вони могли прийти в суд і не роками чекати рішення, а за тиждень, два, три, місяць пройти процедуру і отримати рішення нормальне, законне, яке буде їх влаштовувати і щоб вони відчули, що справедливість є, і щоб не було оцих походів по всіх інстанціях до самого Верховного Суду. Верховний Суд, як в усьому світі, має бути остання інстанція, коли вже дійсно надзвичайно складна справа. А сьогодні – це не реформа… Тому ми пропонуємо утриматись, не голосувати за цей законопроект і повернути його авторам, в комітет, хай вони попрацюють, підготувати новий нормальний законопроект і дати людям нарешті можливість… Дякую. В нас ще двох людей записалося за мотивами. І прошу, після цього ми переходимо до голосування. Я надаю слово від партії "Опозиційна платформа - За життя" народному депутату Лукашеву. Будь ласка. Лукашев Олександр, 113 округ, Луганщина. Я б хотів би звернути увагу шановних колег на невідповідність назви законопроекту його змісту і суті. Якщо ми розглядаємо законопроект про внесення змін до деяких законів, що регулюють діяльність органів суддівського врядування, то натомість ми отримали пропозиції щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду. Я прошу пригадати ситуацію, яка була в нас на 15 грудня 2017 року, коли в Вищому адміністративному суді України лишалися декілька десятків тисяч нерозглянутих справ, по 5, по 8 років Якщо ми на сьогодні скоротимо кількість суддів, то люди не отримають судового захисту ніколи. Цього не можна робити. І я ще закликаю припинити цю постійну перманентну судову реформу, яка спрямована на знущання і на пряме гноблення і гоніння над Дякую. Будь ласка, за мотивами від фракції "Слуга народу" народний депутат Кучер. Дякую, колеги. Я в свою чергу прошу підтримати цей законопроект. Я свою позицію досить категорично висловлював на засіданні комітету, де були залучені і представники

Я заявляв вже і буду повторювати, що ми фактично з ВККС створили монстра, який самостійно вирішував свої правила гри і грав в цю гру, призначаючи відповідних суддів або не пропускаючи суддів. За ніч змінювались ці правила під конкретних суб’єктів. І ми це всі знаємо. Тому я прошу підтримати цей законопроект. Ми знаємо, що ВРП на сьогоднішній день відігравала лише церемоніальну функцію. ВРП – це конституційний орган. І єдиний орган за Конституцією – орган суддівського врядування. Тому давайте ми не будемо перекручувати. В нас ВККС, по суті, по цьому закону, для ВККС… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте Дайте завершити 10 секунд. Дякую. Сідайте, будь ласка. Шановні колеги, переходимо до голосування. Готові всі? Прошу зайняти місця. Обговорення питання завершено, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проекту Закону (реєстраційний номер 1008). Назва проекту: про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування. Прошу народних депутатів голосувати та підтримати.

Рішення прийнято. За – 238, проти – 54, утримались – 46. Шановні народні депутати! По фракціях, будь ласка. Будь ласка, по фракціях.

Ще раз. Це зрозуміло. Я ставлю цю пропозицію. Вона набирає – йдемо. Не набирає – йдемо 14. Ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1008). Назва законопроекту - про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування. Прошу народних депутатів підтримати та голосувати. Рішення не прийнято. Законопроект буде розглядатися за повною процедурою. Дякую. Ідемо далі. Наступне питання. Оголошую розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення адміністративних справ (реєстраційний номер проекту 1026). Шановні колеги, перед тим, як перейти до розгляду цього проекту, я ставлю на голосування його розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати та підтримати.

Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду за скороченою процедурою. Я запрошую до слова Представника Президента України у Конституційному Суді України Федора Володимировича Веніславського. Будь ласка, Федоре Володимировичу. Шановні колеги! Це якраз той законопроект, який частково дає відповідь на запитання поставлені за цією трибуною щодо перевантаження Верховного Суду України справами. Дійсно, на сьогоднішній день на розгляді Верховного Суду України, як сказав один із виступаючих, перебуває біля 70 тисяч справ. Але, треба мати на увазі, що всі справи перейшли ще з Верховного Суду України і нинішнім Верховним Судом практично не розглядаються, це перше. Друге, шановні колеги, законопроект, який поданий Президентом України в порядку статті 93, визнаний як невідкладний, має на меті частково або, можна навіть сказати, радикально вирішити проблему перевантаження Верховного Суду України, а саме Великої Палати Верховного Суду. Мова йде про те, що на сьогоднішній день, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної підсудності, то касаційна інстанція зобов'язана на будь-якому етапі розгляду справи передати таку справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Як наслідок, відсотків 90-95 справ це саме ті справи, які стосуються предметної або суб'єктної підсудності. Саме з метою недопущення зловживання процесуальними правами, з метою недопущення затягування розгляду справ, пропонується Президентом України цей законопроект під реєстраційним номером 1026, він має на меті унеможливити зловживання з боку учасників судового процесу правом на оскарження на будь-якому етапі судового розгляду справи з мотивів предметної або суб'єктної підсудності. Учасник справи, який не заявляв на попередніх судових інстанціях про порушення, він не матиме цього права робити в суді касаційної інстанції.

І, якщо Велика Палата Верховного Суду у своїх правових позиціях вже виклала питання з такого самого питання, позицію з такого реалізувати це своє право. Таким чином запропонований законопроект вирішує комплексно проблему перевантаження Великої Палати Верховного Суду. Тому просимо підтримати цей законопроект, проголосувати за основу і в цілому. Дякую, Федору Володимировичу. Будь ласка, я запрошую до слова заступника голови Комітету з питань правової політики народного депутата Андрія Євгенійовича Костіна. Будь ласка, Андрій Євгенович. Цей законопроект є дуже важливим, він дійсно вирішує питання, яке не дасть можливості зловживати процесуальними правами деяким колегам, які застосовують цю прогалину в процесуальному законодавстві. Тобто цей законопроект підтримується і Верховним Судом, і комітет розглянувши законопроект 1026 на своєму засіданні 10 вересня: Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення адміністративних справ (реєстраційний номер 1026) від 29 серпня 2019 року, поданий Президентом України, як невідкладний. Вирішив на підставі викладеного вище Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення адміністративних справ, поданий Президентом України як невідкладний за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому. Прошу колег підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до виступу представників фракцій, я прошу записатися: два – за, два – проти.

розглядати важливі справи ті, які направлені на узагальнення правової системи, для її удосконалення, також вона розглядає звичайно спори щодо юрисдикції. Що ми маємо зараз? Зараз ми маємо некоректно сформульовану норму, відповідно до якої в разі, якщо згадується в касаційні скарзі питання про порушення правил юрисдикції, Велика Палата зобов'язана прийняти таку справу до свого провадження і розглянути її. Що вирішує пропонований законопроект? Він пропонує встановити фільтри, які приберуть можливість зловживання для сторін і дозволять розвантажити Велику Палату, і дозволять їй більш ефективно і швидко працювати. Цих фільтрів зараз немає і недобросовісні сторони, зокрема ті, які не зацікавлені в швидкому вирішенні спору. Вони штучно вказують у своїх скаргах посилання на порушення юрисдикції і Велика Палата вимушена їх розглядати, і близько 90 відсотків таких справ саме з цих підстав, коли сторона зловживає своїми правами. Я закликаю зал підтримати цей законопроект. Оскільки це, в тому числі дозволить пришвидшувати вирішення спорів і цього очікують, в тому числі інвестори, які зацікавлені в швидкому і ефективному існуванні системи судоустрою в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата фракція "Батьківщина" Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка. Прошу народний депутат Соболєв, будь ласка. Доброго вечора! Я хочу продовжити виступ мого колеги, Сергія Власенка, бо я думаю, аргументація абсолютно очевидна. Нашій фракції найлегше, фракція "Батьківщина" не голосувала за наш погляд абсолютно недолугу судовому реформу як у варіанті Януковича, так і в останньому варіанті. А тепер вдумайтесь, що ви робите? Сама ідея Великої Палати виходила саме з тієї концепції судової реформи, яка була запропонована. І тепер ви хочете нижній стілець витягнути, думаючи, що вся конструкція буде триматися. Так не вийде. Якщо треба вже ухвалювати рішення: яким чином розгрузити Верховний Суд, ну, треба ж починати з того а як далі будуть розглядатися ці 70 тисяч справ. Знайдіть мені відповідь на це в законопроекті. Що далі будуть робити наші громадяни, юридичні, фізичні особи, які чекають на розгляд? Де відповідь? Друге питання. Якщо ми хочемо дійсно провести реформу судової системи системи всієї – ну давайте тоді не вихоплювати окремі елементи, які не дозволять далі працювати судовій системі в цілому. Ми розуміємо, що нам треба вносити десятки правок в процесуальне законодавство. Бо мало записати, що просто не приймаються такі безпосередньо заяви до палати, нам же треба розуміння: а що далі будуть ухвалювати в кожному конкретному випадку суди на інших інстанціях. Тому наша пропозиція: не гратися в це, судова реформа – це дуже важка річ, яка буде бити по десятках мільйонів громадян. У нас є дуже швидкий темп роботи, який дозволяє в тому числі і в профільному комітеті представити судову реформу, ухвалити її і далі рухатися крок за кроком... Дайте завершити. СОБОЛЄВ С.В. Інакше наступить судовий хаос і судовий беспредел, бо в таких умовах суддям буде найлегше порушувати закон. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова представника фракції "Європейська солідарність" народного депутата Руслана Петровича Князевича. Будь ласка, Руслан Петрович. 17:30:43 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую. Шановний пане головуючий, шановні колеги, я хочу подякувати сесійному залу за те, що дали можливість внести, як на нас, концептуальні правки до другого читання до попереднього закону. Тому що це дуже важливо, щоб такого роду речі, які стосуються взагалі, вдумайтесь, цілої галузі, та не галузі, це ж в нас незалежна гілка влади. Ми так тихенько, спокійно під покровом ночі хочемо поміняти. За це я дуже вдячний. З приводу того, що сказав наш представник Президента. Він сказав, що всі ці справи, які зараз є в Верховному Суді, це справи Верховного Суду України – ні, це справи, які передані вже новому Верховному Суду від вищих спеціалізованих судів, і в цьому небезпека, тому що Верховний Суд України, насправді, був декоративним судом щодо таких справ,бо стояли такого роду фільтри, які ви зараз хочете запровадити щодо Великої Палати. Нащо тоді вона взагалі буде потрібна? Уявіть собі хто буде займатися єдністю судової практики, якщо судова… якщо Велика Палата не зможе сама визначати, які справи належать до розгляду і які не належать. Ви хочете віддати це все на касаційні суди, і це зроблено зараз абсолютно свідомо тільки через те, щоби уникнути можливості на Велику Палату передавати справи в адміністративному… адміністративні юстиції. Це юстиція між людиною і державою. Держава свідомо блокує можливість для людини до кінця шукати справедливість в судах. цією метою ви кажете, що людина має обґрунтувати, виписати чітко інші… рішення інших касаційних судів в своїй скарзі до Великої Палати або послатись на практику Великої Палати і потім касаційний суд сам буде визначати. Слухайте, друзі, касаційний суд не повинен це робити, це сама палата може робити. І тоді може хоча би трішечки залишитись проблиск на справедливість. Я прошу до другого читання дати теж великий строк, нормальний для опрацювання. Я вас запевняю, що ми внесемо ті поправки, які належним чином відкоригують законопроект. Я дуже вас прошу дослухатись до наших пропозицій, вони є не те, що конструктивними, вони є такими, які забезпечать правосуддя. Не перешкоджайте людям шукати справедливість в судах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова останнього доповідача. Депутатська група "За майбутнє", народний депутат Віктор Васильович Бондар. Будь ласка, Віктор Васильович. Після цього переходимо до голосування. 17:32:58 БОНДАР В.В. Дякую, шановний пане Головуючий. Шановні колеги, я все ж таки звертаюся до вас, до всіх тут присутніх, в першу чергу, до представників партії "Слуга народу". Все суспільство, всі громадяни очікували, що ті вибори, які відбулися, принесуть такі системні зміни. Зараз нам пропонують, знаєте, кусками щось латати, знов змінювати фрагментарно, безсистемно і не міняючи нічого по суті. Від от таких рішень, як зараз пропонується проголосувати, нічого не міняється для простих громадян. Більше того, відсікається можливість оскаржувати якісь дії, судові процеси до найвищої інстанції, до Великої Палати Верховного Суду. Це не комплексне рішення, ми втрачаємо час, ми годину-півтори обговорюємо таке дрібне питання, яке, в принципі, нічого не міняє в суспільстві. Ми звертаємося до вас, давайте не гнати поспіхом, ніхто не підганяє, всі громадяни готові почекати тиждень, два, три, місяць, але вийти на потужне рішення як дійсно запустити нормальну роботу судової системи України, як призначити нормально суддів, як як розвантажити суди, як поприбирати оцю зайву бюрократію, зробити так, щоб роками не тягнулися суди, а швидко приймались рішення по дрібним побутовим питанням, щоб був нормальний захист, щоб адвокати себе відчували адвокатами, щоб в судах був порядок, щоб ремонти закінчились, щоб люди приходили, не сиділи як в консервній банці там селедка, оселедці, а щоб це дійсно були приміщення достойні, щоб люди бачили зміни, щоб процесуально все швидко відбувалося. На це розраховує суспільство. Тому давайте не гнати оцю гарячку. Для чого ми приймаємо рішення по кожному етапу окремими законопроектами? Підготуйте нормально один законопроект про зміну системну судової гілки влади, судового судочинства, процесів, які відбуваються: цивільного, кримінального і так далі. І тоді це буде дійсно те, що люди очікують. Дякуємо. А зараз пропонуємо утриматися, не робити цих таких дурних простих рішень… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми зараз переходимо до голосування. Чи готовий зал до голосування? Шановні народні депутати, я запрошую зайняти свої робочі місця. Шановні народні депутати, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Сталю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проекту закону, реєстраційний номер 1026, назва законопроекту - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення адміністративних справ. Прошу народних депутатів підтримати та голосувати.

Рішення прийнято. Шановні народні депутати, відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1026), назва законопроекту: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення адміністративних справ. Прошу підтримати та голосувати.

Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, ми зранку проголосували ще про включення трьох питань, які, я думаю, ми доволі швидко розглянемо. І тому, вельмишановні колеги, оголошується розгляд питання... Дякую. Оголошується розгляд питання щодо проекту Закону про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання (реєстраційні номери 1039, 1039 зі значком один, 1039 зі значком Перед тим, як перейти до розгляду цього питання, я оголошую голосування за розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати та підтримати. Дякую. Ми переходимо до розгляду за скороченою процедурою вищезазначеного питання. І я запрошую доповідача - народного депутата України Павла Валерійовича Фролова. Будь ласка, Павло Валерійович. Шановні колеги, сьогодні ми розглянемо ще три законопроекти із переліку найнеобхідніших щодо оптимізації роботи Верховної Ради. Цей законопроект (1039), він запропонований з огляду на те, що стаття 116 Регламенту Верховної Ради передбачає заборону вносити поправки і пропозиції до тих частин, статей законопроектів, які не були предметом розгляду законопроекту, прийнятого в першому читанні. Але є випадки, коли декілька різних законів регулюють одні й ті самі питання. Наприклад, Цивільний кодекс і Господарський кодекс. Наприклад, Закон про Регламент і Закон про статус народного депутата. У зв'язку з цим відбувається ситуація, коли ми не можемо внести ті самі поправки за ідеєю в інші законопроекти, в інші закони або в інші статті. І в минулому скликанні фактично десь близько третини законопроектів, до третини законопроектів були зауваження Головного юридичного управління щодо невиконання цих вимог. Тому ми пропонуємо зняти таку заборону абсолютну. якщо законопроект буде враховувати ті пропозиції, які в інші законопроекти не було розгляду, ми будемо… дозволимо вносити ці правки для того, щоб забезпечити системність прийнятих законів. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Павло Валерійович. Я запрошую співдоповідача народного депутата України Вадима Євгеновича Івченка. Будь ласка, Вадиме Євгеновичу. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хотів, перш за все, звернутися до монобільшості, до вас. Ми подали альтернативний законопроект, враховуючи те, що завдяки вам… ви почали регулювати статтю 116. Я пам'ятаю, як в минулому скликанні, коли ми розглядали Закон про "єдине вікно" на митниці, внесли правку, де ми дали пільги на будівництво зерновозів. Я пам'ятаю, коли ми розглядали питання про товариства з обмеженою відповідальністю, то внесли правку про охорону керівників колишніх урядів. І таких правок було багато. Потрібно врегульовувати правку 116. Але чим наш проект відрізняється від вашого? Ви пишете, що у виняткових випадках можливо, але при цьому ви даєте змогу порушувати цю статтю. Наш законопроект, який, до речі, підтриманий одноголосно науково-експертним управлінням, він говорить про конкретні випадки, які ми можемо порушувати, в статті 116, щоб не звужувався зміст, щоб не вносились ті зміни, які ми з вами не обговорювали в першому читанні. І я хочу, колеги, звернутися до кожного з вас, ми ж вами прийшли працювати на Україну, ми з вами прийшли регулювати Регламент за Регламент, за зміни до Регламенту, який буде діяти і після нас. Повірте, якщо ви зараз проголосуєте за закон, а за цей закон можна голосувати, як говорить ГНЕУ, за основу і в цілому, ми знімемо цю проблему, ви покажете нам, ви покажете тим фракціям, які сидять ззаду, що ви готові голосувати за ті законопроекти, які сьогодні найпідготовленіші, ми старалися вам це донести. І тільки на ваш розсуд сьогодні вноситься це питання. Просимо підтримати законопроект "Батьківщини", який більш досконало регулює статтю 116 і ми чітко зможемо з вами проголосувати за основу і в цілому, забути це питання і піти далі. Дякую вам. Дякую, Вадиме Євгеновичу. Я запрошую до слова народного депутата України Людмилу Іванівну Марченко. Будь ласка. Доброго дня, колеги. Людмила Марченко, Тернопільщина. Вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання, який є альтернативним до визначеного Президентом Президентом України закону, який вважається невідкладним і має реєстраційний номер 1039. В проект закону пропонується зміна до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, положення якої уточнюють перелік структурних одиниць основного законопроекту прийнятого в першому читанні, до якого вносяться пропозиції і поправки при підготовці до другого читання. Також цю ж статтю, частину цієї статті розділено на 2 абзаци, на що звернуло увагу Головне науково-експертне управління у висновку до основного законопроекту (реєстраційний номер 1039) та доповнено положенням, відповідно до якого головний комітет, як виняток, може приймати рішення щодо врахування при підготовці законопроекту до другого читання пропозицій і поправок до тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду у першому читанні, але їх внесення необхідне для реалізації запропонованих основним законопроектом змін. Просимо підтримати. Дякую. Я запрошую до слова голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергія Віталійовича Кальченка. Будь ласка, Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на засіданні розглянув всі три законопроекти: і первинний – 1039, і альтернативний, який був щойно презентований депутатом Вадимом Івченко, законопроект 1030-2, який був презентований Людмилою Іванівною Марченко. І по суті, враховуючи те, що в альтернативному проекті 1039-2 враховано практично переважну більшість тих зауважень, які висловлені у висновку Головного науково-експертного управління стосовно первинного законопроекту 1039, регламентний комітет на своєму засіданні рекомендував Верховній Раді первинний законопроект 1039 і 1039-1 не підтримувати, а законопроект 1039-2, який внесений народними депутатами Марченко та Гринчук, прийняти за основу та в цілому. Я би дуже просив би народних депутатів все ж таки розглянути можливість прийняти його за основу та в цілому, оскільки це, ну скажемо так, законопроект не токсичний. Коли ми вивчали ті закони, які були були перехідними, або ту практику, яка лишилась в спадщину від Верховної Ради попереднього скликання, значна частина висновків, наприклад, комітетів щодо відхилення поправок (пропозицій), які подавалися між першим, другим читанням саме стосувалася того, що поправки (пропозиції) вони стосуються тих частин, які не були предметом розгляду в першому читанні. Тому ми дуже просимо Верховну Раду прийняти цей законопроект в першому читанні та в цілому. Дякую. Дякую, Сергію Віталійовичу. Прошу по фракціях записатись два – за, два – проти.

Доброго дня, шановні колеги! Для нас з вами не секрет, що саме на другому читанні обговорюється сутність законопроекту і шліфується його зміст. Тому ми просимо підтримати і проголосувати за виключення з редагування статті Закону про Регламент Верховної Ради України, якою заборонялося розглядати у другому читанні ті пропозиції та поправки до тих частин статей законопроекту, які не були предметом розгляду в першому читанні. Давайте створимо собі хороші і ефективні умови для роботи над законопроектами. Дякую. Дякую. Слово надається Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна, фракція "Європейська солідарність". Вікторія Петрівна Сюмар. 17:47:45 СЮМАР В.П. Дякую, пане голово, колеги. Ви знаєте, перший раз сьогодні не прийнятий закон був тут у Верховній Раді. І я не вважаю, що це чиясь поразка. Я вважаю, що це велика перемога здорового глузду. Бо не можна скасовувати старі закони, якщо ми не запропонували нові закони. Друге. Ще одна велика перемога у нас з вами була у вівторок, коли ми з вами вирішили, що не можна розглядати за основу і в цілому. Тому що друге читання робить, дає можливість кожному з нас покращити цей законопроект і усунути неузгодженості. Що таке 116 стаття. 116 стаття нам говорить, що якщо ми прийняли з вами один закон, законопроект у першому читанні, там є конкретні предмети відання, там є конкретна сутність. І вносити поправки ми з вами можемо тільки до предмету цих саме статей, які ми ухвалили в першому читанні. Закони, вони великі, і коли ми вносимо до якоїсь частинки, то до другого читання, якщо ми 116 статтю приберемо, оцей величезний запобіжник для зловживань, то буде бажання напихати в той закон стільки всього, що точно не буде ніяким чином узгоджуватися з назвою законопроекту, з першим читанням законопроекту. 116 стаття Регламенту Регламенту України це вкрай важлива річ для того, щоб законодавство було логічним, прогнозованим і відбувалося у правовому полі, це один із стовпів парламентаризму і давайте його не руйнувати, він не заважає законотворчості, він робить її логічною і прогнозованою, і захищає нас з вами від зловживань. Дякую.

є такі специфічні закони, як Кодекс законів про працю, Трудовий кодекс, і побажання всіх міжнародних організацій полягає в тому, що вони мають бути написані настільки доступним простим язиком, щоб кожен громадянин, якого стосується трудові відносини, зміг зрозуміти сутність цього Трудового кодексу або Кодексу законів про працю. Ми намагалися і Регламент написати доступною мовою, щоб кожен з нас, читаючи статтю, розумів однаково її зміст. От уявіть собі, що ми сьогодні проголосували ці зміни до 116 статті. Що записано зараз в тому законопроекті, який рекомендують проголосувати? може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок до тих структурних частин законопроектів, які не були предметом першого читання. Тобто у самому змісті цього законопроекту закладається можливість і право кожного народного депутата подати поправки не до того законопроекту і статей, які в розгляді був на першому читанні, а до всіх інших любих статей, і вже комітет приймає рішення враховувати їх або ні. От уявіть собі, що зараз ми вносимо зміни до 116 статті Закону України "Про Регламент". Якщо б ця норма була, ви б зараз проголосували на перше читання, на друге читання я вже, як народний депутат України маю право внести поправки не тільки до 116 статті, а від першої до останньої. І головний комітет буде зобов'язаний розглядати поправки ці, ви ж думайте, що ви голосуєте. Тобто, ви голосуєте право моє вносити в комітет поправки не до цієї статті, а до всіх статей цього законопроекту.

Шановні колеги! Я впевнений, що в жодного з нас немає сумніву, що треба проводити реформу парламенту, це те, про що нам говорить постійно наші європейські колеги, це те, що ми бачимо, скільки у нас не ефективних рішень. Але, на жаль, ми не можемо підтримати цей законопроект. Ми не можемо підтримати його по двом причинам: перша, для того, щоб ми з вами працювали ефективно, для того, щоб не було того сорому, коли на камерах у нас зафіксовано всього-на-всього 50 людей в залі, нам треба системно змінювати весь Регламент. Жодним чином точечні зміни нам не допоможуть і не зроблять нашу роботу ефективною. Тому ми і закликаємо всіх народних депутатів приєднатися або до нашої ініціативи, яку ми внесли до парламенту комплексної зміни Регламенту. Або давайте всі разом напрацюємо зміни, один раз змінимо Регламент так, щоб він працював ефективно. Що говорити про цей законопроект, то давайте скажемо відверто, в такому вигляді, як він запропонований він закріплює найганебніше практики, які були в минулих скликаннях. Коли приймається законопроект, а потім єдиною правкою або декількома правками в нього вносяться зовсім інші зміни. Таким чином у нас, наприклад, в законопроекті про захист дітей з'явилась чомусь допомога деяким олігархам. Або в законопроекті про, начебто, про дерегуляцію з'являлись зовсім рейдерські норми. Тому таким чином, ми даємо можливість офіційно комітетам маніпулювати нашими з вами законопроектами. Тому ще раз з великою повагою до автора цього законопроекту, до питання реформувати парламент. Давайте зупинимо ці точечні зміни. Давайте візьмемо час: місяць-два, зробимо єдині зміни до Регламенту, комплексний законопроект і будемо працювати ефективніше. Дякую.

Шановні колеги! Лубінець, депутатська група "За майбутнє". Я хочу підтримати виступаючого колегу з "Голосу" і дійсно звернутися до всіх нас, ми практично кожний день вносимо… намагаємося внести змін в Закон України "Про Регламент". Чи не потрібно нам щось вже таке системно напрацювати і показати, що дійсно закон цей давно потрібно було змінити. І ще, я зараз хочу звернутися до нових народних депутатів - 80 відсотків присутніх у цій залі. Я розумію, що прочитати всі законопроекти дуже важко, і у мене є до вас одна слушна пропозиція, от ви, коли не знаєте, як голосувати, відкривайте, будь ласка, і читайте пропозицію Головного науково-експертного управління, там написано, відкриваємо, ми розглядаємо три законопроекти 1039, 1039-1, 1039-2 і читаємо: надати перевагу 1039-1. Тому, колеги, я вас закликаю, коли ви не знаєте…

П.В. Я хочу пояснити, перше, ми партія "Слуга народу"… ГОЛОВУЮЧИЙ. А що ви включаєте? Я попросив Соболєв Сергій Владиславович з трибуни, з мотивів. Шановні колеги, зараз ми розглядаємо найважливішу норму Регламенту – або робота парламенту буде заблокована, або дійсно парламент почне працювати. Що таке 116 стаття? Це стаття, яка завжди зупиняла всі найгірші лобістські рішення, які протягувалися в законопроекти через інші законопроекти, які ніякого відношення до них не мали. У нас була практика, коли, вдумайтесь, в законопроект про театральну діяльність вставляли правки до митного законодавства або податкового законодавства і ми це зупиняли завжди саме завдяки 116 статті. Не робіть цього, бо ми фактично потрапляємо в ситуацію, коли навіть той виправлений законопроект, який під номером 1, дозволить зловживати цим правом. Тому наша пропозиція є одна: це законопроект, який заведе парламент в дуже небезпечні речі. Ви не побачите ту норму, яку змінюють і не прочитаєте її, тому що вона з'явиться до іншої статті І ви не зможете до неї навіть поправку внести. Да, є така практика, наприклад, навіть в Раді Європи. Але така практика зупиняється всього десятьма... дайте договорити. СОБОЛЄВ С.В. Десятьма депутатами, які відхиляють таку правку, або можна тоді подати правку на третє читання. Ну, не можу бути такого, щоб регулювалися норми, які навіть не розглядалися в залі. Дякую. Павло Фролов, фракція "Слуга народу". Шановні колеги, ну не треба маніпулювати. Ну, про що іде мова? Мова іде про те, що ви всі можуть подати поправки в будь-який законопроект і комітет може врахувати все. Просто якщо стосується ідеї, яка не відноситься до цього законопроекту,

в першому читанні. Але можна зробити виключення, якщо внесення таких пропозицій і поправок зумовлено необхідністю внесення виправлень, уточнень, усунення помилок або суперечностей у тексті. Но у нас є правові норми, які і в одному законі, і в іншому. Вносимо в один, в інший ми не можемо вносити. Або можемо і буде зауваження Головного юридичного управління. Ми проти лобізму, ми за системну переробку Регламенту з залученням усіх фракцій, усіх груп і всіх депутатів, але цей закон для того, щоб було…

неузгодженість, щоб була системність наших… нашого законодавчого поля. Ну не треба маніпулювати. Дякую. ми сьогодні голосуємо цей законопроект в першому читанні. Буде можливість його доопрацювати на комітетах, якщо це буде необхідно. Тому, оскільки обговорення завершено, переходимо до голосування. Прошу народних депутатів підготуватися до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні, в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1039-2) про внесення змін до статті 116 Регламенту… Не по черзі, а той, що підтримав комітет. 1039-2 про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання. Прошу підтримати та проголосувати. За-240 Проти – 55, утримались – 30. Рішення прийнято. Покажіть по фракціях.

переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом (реєстраційний номер 1044, 1044-1). Пропоную розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати. За-250 Проти – 2, утрималися – 61. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Фролову Павлу Валерійовичу. Шановні колеги, шановна президія, кожен день ви отримуєте кілограми, а за тижні це виходять тонни паперу. Суть законопроекту дуже проста – перевести документообіг, пов'язаний з законодавчим процесом, у електронний вигляд. В кошторисі Верховної Ради передбачено більше 4 мільйонів гривень на папір, але з нашою продуктивністю ми можемо вийти, якщо ми не приймемо цей законопроект, ми можемо вийти за межі, то прийдеться збільшувати статтю. Тому я пропоную прийняти цей законопроект і зберегти наші ліси, зберегти екологію і зробити зручним для нас передусім законотворчий процес. Ми вже якби продумували і тестували всі ці системи. Можна буде створити, визначати, кому підписувати, або всім відправляти депутатам, або по черзі депутатам відправляти. Буде зручно підписувати і поправки, і законопроекти реєструвати. І нам буде зручно з планшетами працювати тут без паперу. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається для доповіді щодо альтернативного законопроекту 1044-1 народному депутату України Марченко Людмилі Іванівні. Шановний головуючий, шановні народні депутати України, проектом альтернативного закону (реєстраційний номер 1044-1) пропонується, що до законопроекту проект іншого акту разом з супровідними документами подаються у формі електронних документів, на які накладається кваліфікований електронний підпис, стаття 91. Пропозиції і правки, висновки до законопроектів подаються також у формі електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис, стаття 92. Справа щодо кожного законопроекту, включеного до порядку денного сесій Верховної Ради України, Апарат Верховної Ради України та головний комітет ведуть в електронному вигляді, частина перша статті 97. Крім того, всі законопроекти, навіть ті, які розглядаються за спеціальними процедурами, надаються народному депутату України шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради України інформаційного листа про реєстрацію законопроектів, стаття 98. Просимо підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу записатись по фракціям: два – за, два – проти.

Це, напевно, показник того, що зміни бажано було б обговорити з усією залою, а не тільки для певної частини, хоча і не складає більшість. (Оплески) цього законопроекту. Ще раз, ми дуже підтримуємо бажання реформувати парламент, він неефективний. Оцей стос паперу – це те, що нам всім роздається. Я впевнений, що ті, хто хоча б трішки думають про екологію, ну, нам всім соромно за те, що ми, головний законотворчий орган цієї країни, маємо такі, ну, скажемо, доісторичні рішення для того, щоб роздавати ці речі. І цей законопроект, він частково вирішує цю проблему. Але, знову ж таки, для того, щоб змінити регламент, для того, щоб ми працювали разом з вами всі ефективно, ми закликаємо всіх вас, давайте разом, всі фракції найдуть представника, напрацюємо єдиний документ, яким ми змінимо роботу парламенту. І будемо працювати для того, щоб ми працювали якомога ефективніше, ну, і напевно, в контексті цього законопроекту, і екологічніше. Дякую. Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув обидва законопроекти. І враховуючи те, що саме в альтернативному проекті 1044-1 враховано і зауваження Комітету з питань цифрової трансформації, і більшість зауважень Головного науково-експертного управління, регламентний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроект 1044 альтернативний, внесений депутатами Гринчук та Марченко. Дякую.

Шановні колеги! Я як член регламентного комітету хочу привернути вашу увагу до дивної закономірності, яка у нас відбувається впродовж останнього тижня. Питання Регламенту, які були в порядок денний внесені і передбачалось розглядати на наступному тижні, так по одному делікатно, в основному в кінці дня, коли увага увага народних депутатів уже не є зосередженою, вносяться в сесійний зал. Насправді сьогодні це є одні з найважливіших рішень. І я думаю, що тут всі колеги депутати сьогодні зійшлися в думці, що ці норми треба підтримувати разом і виходячи з кращої організації роботи Верховної Ради України. я хочу сказати, що "Європейська солідарність" абсолютно підтримує впровадження електронних сервісів. Життя довело, що ті, хто впровадили електронні сервіси, ті стали успішними, динаміка розвитку їх набагато-набагато рухається швидше. Але, шановні колеги, я насправді дуже дивуюся, що від доброго гасла, від доброго наміру "держава в смартфоні" у нас виходить так, що смартфон стає все більший, а держави, шановні друзі, після наших рішень стає все менше. Я би хотів звернути вашу увагу на цей поспіх і непрофесійність, яка деколи вноситься в цей сесійний зал. Я точно знаю, що ми всі керуємось отут благими намірами. Я переконаний в тому, що ми хочемо підтримати найкращі законопроекти. Але якщо говорити про даний законопроект, то насправді ми сьогодні ризикуємо, по-перше, проголосувати законопроект, до якого немає програмного забезпечення і про це ми говорили на регламентному комітеті. По-друге, 100 відсотків матеріали треба роздавати в електронній формі. Але ми можемо порушити документообіг, за яким буде визначатися доля держави. Тому, якщо говорити про електронний обіг - однозначно так. Якщо говорити про поспіх… Якщо говорити про поспіх, непрофесійність, нефаховість і взагалі про дискредитацію добрих ідей, то, шановні друзі, однозначно ні і ще раз ні. Слово надається Лубінцю Дмитру Валерійовичу, депутатська група "За майбутнє". Після нього Довгань… Довгий і голосуємо. Шановні колеги, в котре ми підкреслюємо, що ми готові долучитись до робочої групи з напрацювання хорошого, гарного законопроекту - зміни до Закону про Регламент Верховної Ради. ми ж тут всі адекватні, ми всі маємо, практично всі, маємо вищу освіту, от просто вдумайтесь, за що ви зараз проголосуєте. Частина перша статті 97 ви пропонуєте подавати папери виключно в електронному вигляді, а частина третя пропонуєте якимось чином до справ в електронному вигляді додати друковані оригінали документів. Так ви самі визначитесь або все в електронному, або в цій же статті ви пропонуєте все ж таки паперові, якусь частину. Ви розумієте, що ви подаєте законопроект, який фактично невеликий, але він сам собі суперечить. Це перше. І друге. Ми вітаємо, що ви хочете все перевести в електронний вигляд. Ми теж це вітаємо. Коли до нас прийде, скажемо так, моделюємо ситуацію, звернення від правоохоронних органів, а їх багато звертається до Апарату Верховної Ради. Що Апарат повинен сказати: у нас зміни до законодавства, все в електронному вигляді, ми вам на електронну адресу перешлемо? Тобто ви розумієте, ви хочете прибрати таке поняття як справа конкретного законопроекту. Це перше. Друге. Я вам відкрию таємницю, але попереднє скликання регламентний комітет, де я працював 5 років на посаді секретаря, ми неодноразово піднімали питання роздати всім народним депутатам або хай принесуть свої планшети, щоб ми позбавились оцих тон І дійшли до того, що без зміни самого продукту, електронного продукту, ми не можемо це зробити. Тому, друзі, не робіть дурниць і не голосуйте за цей законопроект. Дякую. Олесь Довгий, хвилина, з мотивів. 18:12:08 ДОВГИЙ О.С. Доброго дня. Шановні колеги, я зараз вам хочу сказати просто одну річ. В минулому парламенті багато обговорювалось питання електронного документообігу, але з якихось причин хтось його не запустив. І коли ми зрозуміли, що його не запустять, ми вирішили, знаєш, хочеш зробити добре – зроби сам. Кожен депутат, одна людина, отримує в день щонайменше те, що я тримаю в руках. Мало того, що ти не можеш в принципі знайти, чого це стосується, і всі жінки, які ходять і розносять ці документи, просто я їм співчуваю. Мало того, що ми робимо дикість в сучасному світі, де питання деревообробки і екологічності взагалі є питанням номер один. Ми зробили і я представляв фракцію, яка мала 20 чоловік, я вам свідомо заявляю, ми розробили ІТ-продукт, який був в цьому планшеті. У нас 20 чоловік, які 5 років ходили на роботу виключно з цим планшетом. Секретаріат мав до нього доступ. Ми мали онлайн аналітику по кожному без виключення законопроекту. Дайте завершити 10 секунд. ДОВГИЙ О.С. По кожному законопроекту мали можливість побачити висновки всіх служб. І в мене прохання до вас, пане Голово і до шановної президії. Я з задоволенням цю вже готове напрацювання, платформу, яка 5 років успішно пропрацювала. Я з задоволенням це напрацювання, платформу, яка 5 років відпрацювала, передам вам. І буду радий, якщо ви її використаєте і швидше запустите цей електронний документообіг. Правда. Ми над нею працювали рік чи півтора, вона вже є готова, ми її вам передаємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. З мотивів - Олександр Маріковський, хвилина.

Ми розуміємо, так, що коли нам кожного дня вручають таку кипу паперу, ми розуміємо, що нам зручно, можливо, взяти це. А потім 40 хвилин сортуєш його, це зараз, в сучасних умовах, абсолютно неефективно. При тому, що кожен депутат, кожен депутат за півроку своєї діяльності, на нього 10 дерев вирубується для того, щоб забезпечити його діяльність просто цим папером, який він не читає. Тому, будь ласка, прошу підтримати законопроект 1044-1 за основу і далі, якщо ваші зауваження, ми врахуємо на комітетах. Дуже дякую Шановний голово, шановні колеги! Ми бачимо іще один із законопроектів, який буде мати велику підтримку в залі. Фракція "Батьківщина" одноголосно підтримує запровадження електронного документообігу в законодавчому процесі. Але законодавчий документообіг має бути системним, охоплювати всі етапи законодавчого процесу та містити чітко регламентовані правила. Ми пропонуємо підтримати цей законопроект за основу. Дякую. Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1044-1) про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом. Шановні колеги, як говорив Апарат, декілька років тому, декілька скликань тому всім роздавали комп'ютери, після цього вони зникли. Тому давайте все ж таки зробимо так, щоб це увійшло в історію, і ми нарешті стали парламентом, який буде працювати у відповідності до тих викликів, які перед нами стоять та будемо знаходитися в режимі діджиталізації. Тому прошу підтримати та проголосувати.

Відповідно до частини другої статті 16 Регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1044-1) про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом. Прошу підтримати та проголосувати. За-268 Проти – 2, утрималися – 49. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до останнього питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України 1035) та два альтернативних (1035-1, 1035-2). Пропоную розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-258 Проти – 2, утрималися – 50. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Фролову Павлу Валерійовичу. Шановні колеги! Насправді цей законопроект Верховна Рада мала б розглянути, якщо не першим, то другим після зняття недоторканності. Про що йде мова в ньому? В ньому йде мова про те, щоб народні депутати працювали так само наполегливо і так само регулярно, як і всі українці працюють. Законопроект передбачає, що, якщо за календарний місяць депутат пропустить більше третини пленарних засідань та/або більше половини засідань комітетів він втратить право на фінансове забезпечення, він не отримає гроші за цей календарний місяць. Крім цього, раніше була практика така, коли в пленарному режимі працював зал, але насправді було 20-30 депутатів. Так от, для того, щоб розпочати пленарне засідання необхідно 226 депутатів. Приходили депутати, колеги наші колишні, вставляли картки і починали працювати. Цей законопроект ще передбачає, що буде відбуватись реєстрація не шляхом вставляння карток, а шляхом натискання кнопки за. І нарахування зарплати теж буде шляхом, рахуватись по натисканню кнопки. І ми припинимо оці розписи в коли перед пленарним засіданням необхідно депутату піти і підписатися про свою присутність, деякі забувають, в тому числі і я, піти розписатись. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую. Слово для доповіді надається народному депутату України Шкрум Альоні Іванівні з альтернативного законопроекту 1035-1. Дякую. Дякую шановна президія, шановні колеги, шановні українці! Насправді для мене чесно неочікувана радість доповідати цей законопроект, тому що я вам скажу правду він був зареєстрований 1 листопада 2016 року. Те, що я зараз доповідаю було зареєстровано мною, моїми колегами з фракції "Батьківщина" і моїми колегами з різних фракцій, тоді об'єднання міжфракційного "Єврооптимісти", ми зареєстрували 1 листопада 2016 року. Ідея була дуже проста позбавляти депутата заробітної плати за систематичні прогули у Верховній Раді, засідань Верховної Ради. Тоді в 2016 році регламентний комітет дуже довго це питання не розглядав, а коли розглянув, рекомендував відхилити і ми до нього так і не дійшли. Тепер ми до нього повертаємося, настав його час, чому я, в принципі, дуже рада. Ми його робили за аналогією з Законом "Про державну службу", коли державний службовець або будь-який громадянин України перший раз прогулює роботу, він отримує догану, якщо він прогулює другий раз, то його вже може бути звільнено. Тому ми пропонуємо, якщо народний депутат більш ніж два рази прогулює сесійне засідання за місяць, його позбавляють заробітної плати. А заробітна плата, у нас була ідея як на мене дуже красива і правильна, передається у Спеціальний фонд для стипендій талановитих дітей у школах України за спеціальною програмою Міністерства освіти. І я б просила цю ідею розглянути і втілити, бо інакше гроші зекономлені будуть просто повертатися в державний бюджет і там фактично зникати. Я думаю, було б правильно і красиво передавати це для українських дітей. Але, колеги, я також хочу зауважити, що цей законопроект має місце бути тільки, якщо депутат дійсно працює в сесійній залі. Ви вже знаєте, працювати в сесійній залі це не означає, просто сидіти на цих незручних стільцях і тиснути бездумно кнопочкою. Да, це означає, подавати поправки, виступати по законопроектах, мати політичну позицію, подавати законопроекти. Тому ми би пропонували підтримувати цю ідею тільки в комплексі, не забираючи у депутатів право подавати закони, не забираючи у депутатів право виступати по поправках, і не вносячи ті зміни в Регламент, які ви на сьогодні, на жаль, пропонуєте внести. А цей законопроект підтримаємо. Дякую. Дякую. До слова запрошується народний депутат України Марченко Людмила Іванівна для доповіді з законопроекту 1035-2. Шановна президія, шановні народні депутати України! Положенням альтернативного законопроекту 1035-2 пропонуються зміни до статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України" та до статті 26 Регламенту Верховної Ради України, депутату України, який без поважних причин не бере участь у більш як одній третині пленарних засідань Верховної Ради України та більш як половині засідань комітету, до складу якого він входить, за розпорядження Голови Верховної Ради України буде припинено відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. Передбачено, що рішення про припинення такого відшкодування прийматиметься комітетом до предмету компетенції якого належить питання депутатської етики на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками та відомостей щодо обліку робочого часу народних депутат України, наданих Апаратом Верховної Ради України. Запропоновані зміни до Регламенту передбачають, що реєстрація народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України буде здійснюватися лише за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки "за", а нарахування заробітної плати за час участі у пленарному засіданні будуть здійснювати на підставі даних електронної реєстрації. У проекті закону враховуються окремі зауваження, що були зазначені у висновку Головного науково-експертного управління до основного Закону (реєстраційний номер 1035). Пропонується прийняти проект Закону 1035-2 за основу та в цілому. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти на виступи від фракцій.

і ще раз наголосити на тому, що ми маємо працювати. Для того, щоб ми працювали тут в залі ефективно, ми маємо передбачити відповідальність за те, що якщо ми не будемо працювати. На сьогодні це пропонуються фінансові санкції. І я хочу нагадати, що ми відправили в Конституційний Суд законопроект на висновок, який передбачає за отакі прогули взагалі втрату мандату. Але там мова буде йти, в тому законопроекті, про одну третину пленарних засідань і одну третину засідань комітетів впродовж чергової сесії. Дякую за увагу. І прошу підтримати законопроект прим.2.

Якщо ми не змінимо з вами комплексно Регламент, не буду довго вже розповідати про те, що це необхідно, то така практика, на жаль, може продовжитися. І цей законопроект частково вирішує це питання, хоча б, напевне, було б дуже логічним подумати для того, щоб ми не знаходилися в залі просто для того, щоб слухати запити, а для того, щоби працювали на благо країни, покращували законодавство. Але є і недоліки в цьому законопроекті. По-перше, нам треба дуже чітко виписати, що ж таке є "поважні причини". На жаль, якщо зараз ви відкриєте законодавство, то зрозумієте, що за певною долею креативності під поважною причиною можна подати будь-яку затримку і так далі. По-друге, якщо ми говоримо про прогули комітетів, то треба дуже чітко, а напевне те, як пропонувала партія "Голос" зробити, щоб не за календарний місць, коли таких комітетів може відбуватися аж один, і ви просто будете, не попавши на нього, втрачати заробітну плату, а хоча б одну сесію і вже як санкцію на наступну сесію. Я впевнений, що такі речі ми можемо разом з вами доопрацювати до другого читання, тому прохання, напевне, підтримати один із законопроектів, нам більше подобаються альтернативні варіанти, які значно доопрацьовані, але, знову ж таки, тим, щоб ми доопрацювали ці зміни якомога швидше для того, щоб воно працювало, а не ми отримували від депутатів тепер не тільки селфі з пустої зали, а ще й довідки, чому вони не прибули на засідання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Зінкевич Яні Вадимівні, фракція "Європейська солідарність".

Колеги, читаю закон і розумію, що зелена кнопка таки нас хвилює, тому що вона стає ключовою для визначення того, чи є депутат на роботі, чи його тут немає. Я дуже підтримую діджиталізацію, я цієї штукою користуюся дуже давно. Але якщо ми вже за таку діджиталізацію, то давайте зробимо нарешті цю систему "Рада-4", щоб там була кнопка "реєстрація". Тому що кнопка "за" - це кнопка "за", правильно, да? Тобто, це не кнопка реєстрації, це кнопка схвалення закону. Але це, звичайно, все дрібниці. Що стосується оплати праці. як людина, яка, в якої, там, відвідуваність 89 відсотків була за останні 5 років, я вам можу сказати, що, ну, тим, кому важливі кошти, вони ходять на роботу і за кожен пропуск їм все одно ці гроші знімають. Ви хочете це унормувати? В принципі, це нормальна пропозиція. Але, дивіться, коли ми говоримо про пропуск половини комітетів, в мене до вас буде величезне прохання. Депутат приходить в комітет насправді працювати, а не просто піднімати руку і там протискати те, що йому спустили згори. Давайте будемо в комітетах працювати і фахово обговорювати, і ключове – читати законопроекти, бо в цьому суть роботи депутата. Вона не в тому, щоб натискати кнопки, колеги. Не в тому, навіть, щоб сидіти в незручному залі, а в тому, щоб писати закони, мати бачення, обговорювати їх, втілювати їх в життя в комітетах, багато працювати і робити все це краще. І не втримаюсь. Все-таки скажу з приводу законодавчої техніки цього маленького закону. Як приклад, ви пишете в першій частині відомостей щодо обліку присутності, а в другій частині дані реєстрації. Так-от, що таке облік присутності і чим від відрізняється від реєстрації? В одному законі можна було би, в принципі, написати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Мамка Григорій Миколайович. Прохання передати слово Наталії Приходько. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Приходько, фракція "Опозиційна платформа - За життя". 18:30:31 ПРИХОДЬКО Н.І. Шановні колеги, шановні українці, впевнена, що в цьому залі немає жодного народного депутата, який би сумнівався в тому, що необхідно вносити зміни до Регламенту. Я вперше обрана народним депутатом України, але для мене, ви знаєте, Регламент – це як певний основний закон життя парламенту, нашого парламенту. І тому не можна так хаотично, несистемно вносити в нього зміни. Депутатська фракція "Опозиційна платформа - За життя" виступає за дисципліну, тому ми підтримаємо 1035-2 за основу. Але я хочу вам сказати, що цей закон можна трошки по-іншому назвати. Це закон не про те, відсутній чи присутній депутат, це закон про запізнення. про запізнення. Тому що якщо депутат прийшов в 10:00, натиснув кнопочку "за" і вийшов, він вважається, що він присутній на засіданні, але він не пропрацював там жодного... ні одної години. І якщо депутат прийшов в 10:03 і не встиг натиснути кнопочку "за" в 10:00, але пропрацював цілий день, він вважається відсутнім. Тому мені здається, він, цей законопроект потребує надзвичайно ґрунтовних змін, і депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" пропонує прийняти за основу і доопрацювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. (Оплески) З мотивів – Кальченко Сергій Віталійович, хвилина. Лише за інформацією стосовно того, що комітет, регламентний комітет на засіданні розглядав всі три законопроекти, і, враховуючи, що саме в альтернативному (1035 дріб 2) враховані ті рекомендації, які висловлені у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, комітет рішенням рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні та в цілому альтернативний проект, (1035 дріб 2). Дякую. Тільки не дріб, а тире два. 1035-2. Лубінець Дмитро Валерійович. Шановні колеги, я вкотре вам зараз покажу наскільки недосконалий цей законопроект. Щоб ви розуміли, на 10 годину у нас йде реєстрація. Юридично ваші картки стоять, юридично ви в залі відпрацювали цілий день. А якщо ти запізнився, про що казала моя колега, не встиг вставити цю картку, але прийшов через 10 хвилин і цілий день натискаєш на кнопки і голосуєш, але тебе нема. Тому це перше. Друге. Ви хочете обмежити кошти, які надаються народному депутату на депутатську діяльність. Де логіка? Депутат не приходить, обмежуйте його заробітну плату. Це різні речі. А кошти, які виділяються на депутатську діяльність – це кошти, які ти можеш надати людям, наприклад, на окрузі комусь допомогти. Тому депутат не приходить – обмежуйте заробітну плату. В цьому ж логіка. І так само розумію, що знову ж таки не читаєте цей законопроект. Висновок ГНЕУ – всі три законопроекти відправити на доопрацювання. Івченко Вадим Євгенович, фракція "Батьківщина", з мотивів. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Колеги, я завжди кажу так, як є. Гарний законопроект і своєчасний. І потрібно його приймати. Є технічні питання, про які говорять колеги, ми маємо відпрацювати в комітеті. Щоб у нас не було зловживань, скажімо, з реєстрацією народних депутатів. Але, разом з тим, колеги, за нас як за партію "Батьківщина" проголосувало більше мільйона ста людей. Вони дали нам право подавати законодавчу ініціативу. Вони дали нам право подавати правки. Вони дали нам можливість, щоб ми вказували, де корупційні правки, де корупційні моменти, де вкрай лобістські закони. Колеги, ми просимо, щоб ви одумалися. Ну, неможливо сьогодні процедурним рішенням Ради, про яке ви проголосували в першому читанні, дати народним депутатам з опозиції, щоб вони захищали свою позицію, свої правки, і головне – позицію тих людей, за які віддали… за яких віддали мільйон сто голосів. За інші партії – теж віддали. Тому давайте системно підійдемо. І для того, щоб ми працювали ефективно в цьому парламенті, дамо всім можливість виступати, говорити і захищати… …і захищати ті правки і ті закони, які ми вважаємо необхідними, особливо ті, які нам рекомендують голосувати виборці. Дякую. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Прошу всіх зайняти свої місця. Цей закон можна було назвати по-іншому: "Народні депутати, давайте ходити на роботу". Тому давайте зробимо так, щоб ми почали виконувати ту обіцянку, яку давали нашим виборцям. Що народний депутат все-таки буде працювати як в залі, так і в комітеті. А якщо є якісь доопрацювання, я впевнений, що на засіданнях комітетів це можна буде зробити. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону 1035-2 про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України. Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Проти – 1, утримались – 27. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" - 239, "Опозиційна платформа - За життя" – 8, "Європейська солідарність" - 0, "Батьківщина" –11, "За майбутнє" – 4, "Голос" – 17, позафракційні – 9. Шановні народні депутати пропоную відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проголосувати за пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1035-2). Прошу підтримати та проголосувати.

За-245 Рішення прийнято. Шановні народні депутати, я вас вітаю, ми опрацювали всі питання порядку денного. Тому вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую. Забирайте, будь ласка, картки. Завтра починаємо працювати о 10-й ранку. Дякую.